Не будемо переходити на прізвища. Я думаю, що є звернення вже до регламентного комітету. Друзі, я за традицією, звернусь до регламентного комітету вивчити це питання і дати правову оцінку, Сергій Віталійович. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Але, шановні колеги, я звертаю вашу увагу, що це те явище, яке, мабуть, треба було б залишити в минулих скликаннях, і щоб таких випадків в Верховній Раді України більше не було. Я дуже дякую. Так само я хотів би дослухатися до Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Луценко Ірини Степанівни. Я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підготуватися до голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

За – 251 Рішення прийнято. Шановні колеги, слово для доповіді надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет на своєму засіданні 5 листопада розглянув заяву народного депутата Ірини Степанівни Луценко, і комітет прийняв рішення внести народними депутатами України, членами регламентного комітету на розгляд парламенту проект Постанови Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народного депутата України Луценко Ірини Степанівни і рекомендувати Верховній Раді прийняти його в цілому. Ми також просимо підтримати цей проект постанови. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Віталійович. Шановні колеги, я думаю, що це питання не потребує обговорення, я пропоную дати слово я пропоную дати слово Ірині Степанівні і після цього перейти до голосування. Прошу не розходитися народних депутатів України. Луценко Ірина Степанівна. Шановний пане Голово! Шановна президія! Шановні народні депутати! Звичайно, я хвилююся, тому що це буде моя остання промова з цієї трибуни. Десять років в політиці – це багато, чи мало? Це багато, якщо ти живеш і працюєш в період змін, якщо ти дотична до цих змін. Боротьба і опозиція з режимом Януковича, Революція Гідності, війна з Російською Федерацією, волонтерство і робота в парламенті – це коротко, що можна сказати за моє перебування десять років у політиці. Я завжди розглядала депутатський мандат як велику відповідальність і можливість долучитися до захисту і розбудови нашої України. Створення армії, утворення Української помісної церкви, Договір про асоціацію, безвізовий режим в період війни, який дала нам Європа, відкривши ворота в свої простори. Розпочаті реформи, понад 160 реформ, які були започатковані за цих останніх, попередніх п'ять років. Конституційні зміни, які дали можливість закріпити в Конституції і підтвердити нашу європейську ідентичність, наше стремління і курс на Європейський Союз і НАТО як самий безпечний союз для України. Все це було зроблено великою командою однодумців: командою "Європейської солідарності", командою "Народного фронту", багатьма народними депутатами попереднього скликання, командою на чолі з п'ятим Президентом України Петром Олексійовичем Порошенком. Я вдячна нашій команді, я горджуся тим, що я є членом цієї великої команди професіоналів… …державників, борців, волонтерів, воїнів, законотворців, які розбудовували Україну протягом багатьох років, бо багато цих людей, які знаходяться сьогодні в залі, багато років в політиці, досвідчені і грамотні спеціалісти. Я завжди розглядала і свою особисту місію в парламенті і бачила її як захист дітей і українських родин, боротьбу з домашнім насильством, захист прав людини. Вперше в українському законодавстві з'явилося таке поняття як "домашнє насильство", вперше воно було визнано кримінальним злочином, вперше батьки, які забули про існування власних дітей, виплатили на їхню користь за цих два роки 8 мільярдів гривень аліментів. Створене мною міжфракційне об'єднання "Чужих дітей не буває" об'єднало десятки народних депутатів з одною метою: створити умови для безпечного і всебічного розвитку дитини. Разом нам вдалося прийняти багато важливих законів. Пріоритетом моєї роботи як народного депутата також був захист державного суверенітету України, вперше був заборонений доступ до виборів спостерігачам країни-агресора, вперше незаконний перетин державного кордону України було визнано кримінальним злочином… Вперше в Конституції України закріплений курс на європейську інтеграцію, наше прагнення набути повноправного членства Європейського Союзу і НАТО. Це лише окремі штрихи моєї діяльності. Дякую всім колегам з попередніх скликань, які працювали з нами як в опозиції, так і у владі. Дякую сьогоднішній більшості, для мене це був незвичний і цікавий досвід, як сказав Андрій Парубій, "було весело". завершуючи свій виступ, хочу сказати трьом людям, трьом політикам, які зіграли величезну роль на становленні мене як політика. Я не можу не обійти добрими словами Юлію Володимирівну Тимошенко, коли у 2010 році мого чоловіка режим Януковича запроторив за ґрати, сказала тоді дуже твердо, взявши мене за руку: "Не бійся!" Я хочу сказати величезні слова подяки і поваги п'ятому Президенту України Петру Олексійовичу Порошенку, великому державнику, людини з великої букви, який за своїх 5 років зміг зробити саме головне: він зміг зберегти Україну. Під його керівництвом створена українська армія, яка увійшла в десятку кращих європейських армій на сьогоднішній день. Він своїми титанічними зусиллями повернув українському народові його прагнення мати свою Українську помісну церкву. Він створив європейську і міжнародну коаліцію захисників України, втримав санкції і дав можливість Україні оговтатися і робити реформи. Я горджуся, що я два останні роки попередньої каденції була представником Президента Порошенка. Петро Олексійович, велика вам вдячність! Я навчилася працювати разом з вами 24 години на добу.

чоловіку з великої букви, який ніколи не боявся, ніколи не здавався...

Шановна наша колежанка, шановна Ірина Степанівна, дозвольте від нашої команди "Європейської солідарності", від команди Петра Порошенка, від нашого жіночого батальйону, як ми називаємо наш спецназ, так само подякувати вам за професійність, командність і бути разом в непростих випробуваннях, які дарує в політиці і опозиція, і влада. Дійсно, Ірина Луценко прийшла до парламенту 2012 року, це було одне з найцікавіших і найважчих скликань. І ми давали раду, як бути разом в опозиції до режиму Януковича. Але найяскравіші наші спогади – це, звичайно, тисячі, намотаних разом, кілометрів Донбасом, 2014 рік, де ми неодноразово потрапляли під навіть але ніколи не боялися і знали, що за нами стоїть країна, ми маємо бути сміливими, професійними і відважними. Ви знаєте, можна бути людиною "с корочкой", але таки не стати депутатом і політиком, а можна бути без мандату, але залишатися політиком. Ірино, ти залишаєшся політиком, і ми щасливі, що ти в нашій команді. Дякуємо! ГОЛОВУЮЧИЙ. Бужанський Максим Аркадійович – з мотивів. Переходимо до голосування. Прошу підготуватися. Шановні колеги, це сумна новина – втратити в парламенті Ірину Луценко, я розумію. Але… (Шум у залі) Але, але, але є одне "але". В черзі за нею йшла така собі Наталя Бойко. Щоб в парламент зайшов замість неї Володимир В'ятрович, ця Наталя Бойко зняла свою кандидатуру та раптом опинилася радницею нашого Прем’єр-міністра. Скажіть мені, це те, що ви обіцяли своїм виборцям, що ви замісто пані Луценко заведете радницю до Прем’єр-міністра, щоб В'ятрович зайшов до Ради? Я закликаю вас не підтримувати голосування за відставку пані Ірини всіх вас… (Шум у залі) Нехай наш Прем’єр-міністр пам'ятає, хто делегував його до влади

тут політика політикою, але якщо людина звертається про те, що вона не може виконувати свої обов'язки, то треба приймати рішення, а хто проходить по цих списках – ну, це вже інше питання. Це рішення, яке приймали ті чи інші партії, коли когось брали або не брали до політичних лав і списків. Але я думаю, що, ну, буде не зовсім коректно по відношенню до народних депутатів, різне буває в цьому житті, когось примушувати працювати в Раді. Тому я ставлю на голосування пропозицію про… Шановні колеги, будь ласка, тиша в залі! Шановні колеги! Шановні колеги! А ви можете сісти? Шановні колеги, переходимо до голосування. Прошу прийняти, пропоную прийняти в цілому проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Луценко Ірини Степанівни (реєстраційний номер 2395). Прошу підтримати та проголосувати.

За – 275 Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Не чую. По фракціях покажіть, будь ласка:

Наступне питання: проект Закону про видобуток бурштину-сирцю та тих корисних копалин, які економічно невигідно розробляти промисловим методом (реєстраційний номер 2348). Прошу не розходитись. Шановні колеги, нам потрібно проголосувати про включення до порядку денного пленарного засідання цього законопроекту. Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу… Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За – 281 Рішення прийнято. Пропоную застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду на прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати.

За – 259 Рішення прийнято. І пропоную розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За – 248 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Костюку Дмитру Сергійовичу. Дмитро Костюк, Житомирщина, фракція "Слуга народу". Легалізація дозволить видобувати бурштин цивілізованим чином, дасть людям робочі місця, достойну зарплатню і спокійний сон, а державі – мільйони у вигляді сплачених податків. Прийняття закону знизить кримінальну обстановку в поліських регіонах Житомирської, Рівненської та Волинської областей і сприятиме скороченню незаконного видобутку бурштину. Однак, ознайомившись із законопроектом Кабміну, який ми проголосували до перерви, у мене виникли сумніви чи, власне, про легалізацію він? В урядовому законопроекті прописано: початкова ціна продажу на аукціоні спеціального дозволу на геологічне вивчення бурштинових надр становить 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за 1 гектар відповідної ділянки бурштиноносних надр. Це непідйомна сума для тих українців з депресивних поліських районів, які зараз, ризикуючи своїм життям та здоров'ям, видобувають бурштин. Мій законопроект, зареєстрований за номером 2348, передбачає спрощену систему ліцензування, за якою видобувати бурштин, отримати дозвіл спеціального користування зможуть як установи, підприємства, організації, так і окремі громадяни України. З іншого боку, урядовий проект проект закону, проголосований нами, передбачає, що незаконне видобування бурштину, так само збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину караються штрафом до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 3 до 6 років з конфіскацією майна. Так ми проблему не вирішимо. Не зникне чорний ринок. Боячись посадок і не маючи реальної можливості заробляти, люди не перестануть видобувати бурштин, пропонуючи хабарі. А той, хто візьме хабара, знайдеться. Я переконаний, що спочатку потрібно зробити рівні правила для всіх, дати можливість громадян законно працювати, а потім вже вводити покарання за порушення цих правил гри. Оскільки ми вже проголосували за кабмінівський законопроект, я не наполягаю на голосуванні свого проекту та прошу профільний комітет доопрацювати прийнятий законопроект № 2240 з урахуванням моїх пропозицій. Дякую. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань екологічної політики та природокористування Бондаренку Олегу Володимировичу. Шановні колеги, Комітет з питань екологічної політики, природокористування розглянув законопроект про видобуток бурштину-сирцю та тих корисних копалин, які економічно невигідно розробляти промисловими методами, поданий народним депутатом України Костюком. Та, незважаючи на суспільно важливу мету цього законопроекту, цей законопроект не відповідає принципову системності урегулювання суспільних відносин, зокрема він має узгоджуватися з іншими нормативно-правовими актами, в першу чергу з Кодексом України про надра. А йдеться про те, що законодавче регулювання відносно видобування бурштину-серцю та тих корисних копалин, які економічно невигідно розробляти промисловими методами, фактично залишається поза сферою дії цього кодексу, створюючи окреме власне регулювання. Невідповідності стосуються таких найважливіших положень Кодексу України про надра, як видача спеціальних дозволів на користування надрами, права і обов'язки надрокористувачів, відповідальність за порушення законодавства про надра, визначення термінів. Міністерство енергетики та захисту довкілля не підтримує цей законопроект. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради не підтримує його прийняття. Комітет погодився з цим висновком і комітет пропонує відхилити законопроект, поданий народним депутатом Костюком Дмитром. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую. Дякую. Шановні колеги, прошу записатись: два – за, два – проти, від фракцій.

Анжеліка Лабунська, фракція "Батьківщина". Ми розглядали цей законопроект на комітеті. І я вам хочу сказати, що є слушні пропозиції. Щоб для себе депутати розуміли, що це фактично розділ "Старательська діяльність". І ми прийняли рішення, що цей законопроект стане частиною урядового законопроекту 2240, просто він увійде як розділ, що стосується старательської діяльності. Дійсно, в цьому законопроекті підняті підняті слушні питання, тому що я теж на комітеті казала вашій більшості, що ви людям не зможете заборонити ходити до лісу, що для багатьох людей ця діяльність – це фактично питання існування. І ми вам казали, що діти в школу не ходять, а, на жаль, ходять до лісу. Тому цей законопроект треба відхиляти, але він стане частиною законопроекту. Я ще раз хочу підкреслити, що, на жаль, ви взагалі в цих законопроектах прибираєте будь-який, будь-який, підкреслюю, вплив місцевих громад, місцевого самоврядування. Я все ж таки сподіваюся, що при розробці до другого читання ви дослухаєтесь і до нашої фракції, і до депутатів-мажоритарщиків саме з Волині, проблема якої області теж є. "Батьківщина" буде голосувати в першому… підтримає відхилення, і ми будемо працювати далі, щоб цей законопроект став частиною фактично старательської діяльності в основному. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна. Прошу передати слово пану Княжицькому. журналіста-розслідувача колишнього Дмитра Костюка, ми все ж таки підтримуємо рішення комітету, оскільки цей законопроект, 2348, він по суті є альтернативним до 2240, бо там про те саме йдеться, яке ми прийняли в першому читанні. І ми, справді, норми цього законопроекту зможемо врахувати, коли будемо опрацьовувати той законопроект, оскільки правила видобутку бурштину мають встановлюватись Кодексом про надра і узгоджуватися з ним. Цей законопроект, на жаль, не узгоджується з кодексом в частині видачі спеціальних дозволів, прав і обов'язків користувачів надр. Це суперечить статті 3 Кодексу про надра, відповідно до якого гірничі відносини в Україні регулюються Конституцією і Законом про охорону навколишнього середовища, і кодексом, та іншими актами, відповідно до них. Процедура видобутку бурштину має узгоджуватися з законодавством про захист ресурсів ґрунтів і багатьох інших. І для цього треба вносити зміни і в Земельний і в Лісовий кодекси, і в той же Кодекс про надра. Таким чином, фракція "Європейської солідарності" буде утримуватися під час голосування, по суті підтримуючи рішення комітету. Дякую. Шановний пане Голово! Я хотів би в підтримку і попередніх виступаючих сказати, що ми вже, дійсно, проголосували 2240 – це що стосується бурштину, – в першому читанні. пропозиції, деякі з них слушні, з 2348, пропонуємо врахувати їх під час підготовки документу 2240 до другого читання і вилучити якраз звідси ці позитивні норми. Однак, це з одного боку. З іншого боку, що стосується саме проекту Закону 2348. Хотів би звернути увагу на те, що є ризики для створення майданчиків для "чорного" відмивання і взагалі для "чорного" видобутку бурштину. І тоді ці схеми будуть і надалі не те що залишатися, а поглиблюватися. І ситуація в цьому напрямку також буде тільки погіршуватись. І, безумовно, не можу не звернути увагу, і я це казав під під час презентації законопроекту 2240 щодо питання охорони навколишнього природного середовища, це питання рекультивації ґрунтів і багато інших речей. Ми маємо, окрім економічних важелів, звернути тут в цьому питанні на екологічні проблеми. Тому що в Поліських регіонах України на сьогодні вже формується

вчора був зареєстрований проект постанови про відхилення проекту Закону про видобуток бурштину-сирцю, тому дивно, що ми не пройшли попереднього діалогу і цей законопроект, який абсолютно міг би… частина з якого могла лягти в тіло законопроекту 2240, могли б уникнути сьогодні півгодини цих дискусій. Але, звертаючись до автора законопроекту, у мене єдине питання, у будь-якому порядку: про які корисні копалини, окрім бурштину-сирцю, може йти мова в цьому законопроекті? Це перше. І хто визначає, які економічно не вигідно чи вигідно корисні копалини розробляти промисловими методами? Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, Шановні колеги, пропоную переходити до голосування. Я прошу зайняти свої місця. Комітет рекомендує відхилити цей законопроект. Тому ставлю на голосування пропозицію про відхилення проекту Закону про видобуток бурштину-сирцю та тих корисних копалин, які економічно невигідно розробляти промисловими методами (реєстраційний номер 2348). Прошу підготуватися до голосування.

Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За – 350 Рішення прийнято. Шановні колеги, прохання не розходитися, зараз переходимо до другого читання, там майже немає правок або небагато правок. Одне оголошення. Згідно із статтею 147 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про отримання Верховною Радою України висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту (реєстраційний номер 1013) про внесення змін до Конституції щодо скасування адвокатської монополії вимогам статті 157, 158 Конституції України. Відповідно до частини дев'ятої статті 147 Регламенту, зазначений висновок Конституційного Суду вам було сьогодні роздано. Прошу Комітет з питань правової політики розглянути висновок Конституційного Суду України та підготувати цей законопроект для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Це законопроекти, які розглядаються в другому читанні. Тут майже немає правок, прошу не розходитись. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (реєстраційний номер 1041). Слово надається голові підкомітету Комітету з питань транспорту та інфраструктури Скічку Олександру Олександровичу. Шановні колеги! Шановний головуючий! Комітетом з питань транспорту та інфраструктури був підготовлений для розгляду в другому читанні проект Закону України "Про джерела джерела фінансування дорожнього господарства України" (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування) (реєстраційний номер 1041) (доопрацьований) від 06.09.2019 року. Цей законопроект був визначений Президентом як невідкладний та 12.09.2019 року був прийнятий в першому читанні. Дана ініціатива спрямована на запровадження середньострокової державної цільової програми на будівництво, реконструкцію, капітальний та середній поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення. Це обумовлено тим, що дорожній фонд, з якого безпосередньо фінансується державна цільова програма, формується з акцизів, які надходять до дорожнього фонду в середині року. Будівельний сезон завершується восени, як ми розуміємо це не дає можливості провести капітальні роботи по ремонту доріг. Тому пропонується середньострокове планування робіт на автомобільних дорогах в трирічний період згідно з державною цільовою економічною програмою розвитку доріг, вказана програма затверджується Кабінетом Міністрів України. Також законопроект надає можливість обласним державним адміністраціям спрямовувати субвенцію, отриману з державного бюджету, також і на проектно-вишукувальні роботи, технічний нагляд тощо, без фінансування яких неможливо розпочати будівництво. Новелою є норма законопроекту, яка передбачає право спрямовувати кошти місцевих бюджетів в разі економії ними таких коштів, виділених для ремонту місцевих доріг, на ремонт доріг державного значення в разі відсутності фінансування і при необхідності. При підготовці законопроекту до другого читання від народних депутатів України надійшло шість пропозицій, які були внесені до сформованої порівняльної таблиці і розглянуті комітетом на своєму засіданні. З них дві – частково враховано, чотири пропозиції було відхилено. При всебічному обговоренні законопроекту на засіданні комітету пропозиції включені в таблицю. З урахуванням викладеного комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект реєстраційний номер 1041 (доопрацьований) в другому читанні і в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду правок. Лише чотири правки. Правка номер 2, Пономарьов. Наполягає? Не наполягає. Правка номер 3, Дубневич. Не наполягає. Правка номер 4, Дубневич. Не наполягає. Правка номер 6, Величкович. Не наполягає. Шановні колеги, переходимо до голосування за законопроект, прошу підготуватись до голосування.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 (щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування, (реєстраційний номер 1041). Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування (реєстраційний номер 1064). Слово для доповіді надається голові підкомітету Комітету з питань бюджету Кузбиту Юрію Михайловичу. Це друге читання. Шановний Дмитро Олександровичу, шановні народні депутати і запрошені! Комітет з питань бюджету підготував до розгляду у другому читанні законопроект 1064. У відведений Регламентом термін до законопроекту надійшло 25 пропозицій, за результатами розгляду яких комітетом враховано 3 пропозиції і відхилено - 22. При цьому слід звернути увагу на таке. Зважаючи на висновок Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради, до прийнятого у першому читанні тексту враховано 5-у та 19-у пропозиції щодо відновлення чинної редакції редакції частини п'ятої статті 24.2 та частини третьої статті 103.1 Бюджетного кодексу. Відповідно пропозиції з 6-ї по 11-у та з 20-ї по 25-у щодо формування комісій відхилені як такі, що втратили актуальність за відсутності предмету регулювання. Пропозиції з 12-ї по 17-у пов'язані з питанням взяття бюджетних зобов'язань, що врегульовані чинним законодавством і не потребують додаткового унормування, а тому відхилені. За наслідками розгляду пропонується ухвалити таке рішення. Рекомендувати Верховній Раді законопроект 1064 прийняти у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням підтриманих пропозицій у остаточній редакції, викладеній у підготовленій комітетом порівняльній таблиці до законопроекту. Прошу підтримати рішення комітету, шановні колеги. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до розгляду правок, які не були враховані комітетом. Правка номер 2, Кубраков. Не наполягає. Правка номер 3, Крулько. Наполягаєте? Дякую. Правка номер 4, Лопушанський. Не наполягає. Правка номер 6, Негулевський. Не наполягає. 7, Мурдій. 8, Тищенко. 9, Корявченков. 10, Бондаренко. Шановні колеги, запросіть народних депутатів, бо я відчуваю, що ми швидко підійдемо до голосування за цей законопроект. 12, Кубраков. 13, Кубраков. 14, Кубраков. Кубраков не наполягає, да, на своїх правках, я так розумію? 20-а, Негулевський. Мурдій не наполягає. Тищенко не наполягає на своїх правках. Бондарєв. Не наполягає. Шановні колеги, ми пройшли по всім правкам, прошу підготуватися до голосування.

проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування (реєстраційний номер 1064). Прошу підготуватися до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За – 334 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть, будь ласка, по фракціях.

Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів (реєстраційний номер 1152-1). Слово для доповіді надається голові підкомітету Комітету з питань правоохоронної діяльності Бакумову Олександру Сергійовичу. 16:42:32 БАКУМОВ О.С. Доброго дня, шановні колеги, шановний головуючий! Прошу вас підтримати в другому читанні та в цілому як закон проект Закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів за реєстраційним номером 1152-1, який підготовлений комітетом до другого читання. Цей законопроект був прийнятий Верховною Радою у першому читанні 17 жовтня 2019 року. Проектом пропонується внесення змін до статті 321 з позначкою 1 Кримінального кодексу України з метою метою встановлення додаткових кваліфікуючих ознак підвищення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів. Всього до законопроекту надійшло 27 пропозицій, з них: 10 – комітет пропонує врахувати, – враховано частково, 12 – відхилити. Під час доопрацювання законопроектів переглянуто санкції частини другої та частини третьої в статті 321 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. давньогрецької філософії Сократ казав, що здоров'я – це не все, але все без здоров'я – це нічого. І тому наш з вами обов'язок відповідно захистити нашу націю від фальсифікованих лікарських засобів. Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за реєстраційним номером 1152-1 у другому читанні та в цілому як закон. Прошу вас підтримати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович. Переходимо до розгляду правок, які не були враховані комітетом. Правка номер 4, Цимбалюк. Наполягаєте? Включіть, будь ласка, мікрофон. що і медичний, і фармацевтичний працівник також використовує свій статус. Але зважаючи на те, що справді законопроект до другого читання ґрунтовно доопрацьований, ми вважаємо, що він може бути прийнятий в цілому як законопроект. І фракція буде голосувати "за". Свою поправку прошу не ставити на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Михайло Михайлович. Правка номер 6, Стефанчук. Не наполягає. Правка номер 7, Устінова. Не наполягає. Правка номер 11, Кожем'якін. 12, Мамка. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, я своєю поправкою пропоную виключити таку кваліфікуючу ознаку, як вчинення медичним або фармацевтичним працівником. Такі особи характеризуються наявністю певних професійних обов'язків. Однак така ознака спеціального суб'єкта злочину, як його фах або професія, мала б визначатися обтяжуючою виключно у випадку, якщо остання обумовлює або полегшує вчинення відповідного кримінального правопорушення. дана ознака, що характеризує виключно особу винного, тобто його професію, не має безпосереднього зв'язку із скоєним правопорушенням і тому не може визнаватися як кваліфікуюча ознака. У зв'язку з цим я пропоную мою поправку підтримати і вилучити відповідно із законопроекту таку ознаку як вчинення медичним або фармацевтичним працівником як кваліфікуючу ознаку. Дякую. Комітет пропонує відхилити вказану поправку, тому що ми приводимо наше національне законодавство, зокрема Кримінальний кодекс України, у відповідність до Конвенції "Медікрайм", яка відповідно дані кваліфікуючі ознаки наводить, зокрема "фармацевтичний працівник". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Я не чую. Ставлю на голосування правку номер 13 народного депутата Крулька. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За – 60 Рішення не прийнято. Правка номер 14, Василевська-Смаглюк.

Тому ми вважаємо, що виокремлення у частині другій статті 321 Кримінального кодексу України такого виду діяльності як закупівля за рахунок державних місцевих бюджетних коштів у великих розмірах необхідне, оскільки в разі придбання за рахунок державного бюджету України та місцевих бюджетів завідомо фальсифікованих лікарських засобів, з вичерпним терміном придатності, може мати нераціональні витрати державних коштів і може завдати непоправної шкоди здоров'ю населення, нашого населення. Тому я прошу оцю поправку поставити на голосування. Поправка номер 15. О.С. Комітет пропонує відхилити вказану поправку в зв'язку з тим, що вказана пропозиція охоплюється іншими складами злочинів, які передбачені Кримінальним кодексом України, зокрема статтею 210, 364 та 367. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування правку номер 15 народного депутата Батенка. Вона не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За – 72 Рішення не прийнято. Правка номер 17, Пасічний. Не наполягає. Правка номер 23, Крулько. Включіть, будь ласка, мікрофон. 16:48:37 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, послухайте уважно, про що ця поправка. Фактично нормою законопроекту запроваджується безальтернативна санкція у вигляді довічного позбавлення волі. У той же час цілий ряд норм Кримінального кодексу і Кримінального процесуального кодексу передбачають, зокрема частина друга статті 65, передбачають, що має бути альтернативний вид покарання до позбавлення волі. Бувають різні обставини, які обтяжують або пом'якшують кримінальне покарання, тому жодна стаття особливої частини Кримінального кодексу не містить безальтернативної санкції, тим більше у вигляді довічного позбавлення волі, оскільки це не відповідає загальновизнаним положенням доктрини кримінального права. Тому, будь ласка, врахуйте мою поправку і окрім довічного позбавлення волі мусить бути ще одна санкція, тому що це є нормами Кримінального кодексу і загальновизнаними нормами нормами кримінального права. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, зараз буде позиція комітету, і після цього ми переходимо до правок, тому що, я розумію, Стефанчук не наполягає на своїх правках. А Устінова так само, да? Не наполягає. Дякую. Тому зараз позиція комітету і будемо переходи до голосування за закон. Прошу запросити народних депутатів. Позиція комітету. Шановний колего, я хочу вам сказати, що ваша правка відхилена, але те, що ви доносите залу з приводу альтернативної санкції, вона врахована. І частина друга, і частина третя містять вже альтернативну санкцію, де передбачаються відповідні відповідні терміни "позбавлення волі" або "довічне ув'язнення". А тому безальтернативних санкцій в кінцевому тексті, який підготовлений до другого читання, не міститься. У вас просто пропозиція просто виключити, а виключити неможливо. Якщо б ваша пропозиція містила конкретні терміни, тоді б ми її враховували, а оскільки ви передбачили можливість виключити, тоді ми її відхиляємо. проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів (реєстраційний номер 1152-1). Прошу підготуватись до голосування. Всі готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За – 363 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, наступний закон, тут майже немає правок, одна чи зовсім немає. Законопроект про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" щодо вдосконалення діяльності Державної прикордонної служби України (реєстраційний номер 2161). Доповідає голова підкомітету Комітету з питань правоохоронної діяльності Яцик Юлія Григорівна. Юлія Григорівна, я дуже звертаюся до вас з проханням вкладатися в таймінг. Шановні колеги, шановний Голово, вашій увазі пропонується розглянути підготовлений комітетом до другого читання проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", якою вдосконалюється діяльність органів Державної прикордонної служби. Зокрема, до даного законопроекту надійшло п'ять поправок, які повністю або частково були враховані комітетом і одна поправка була відхилена. Зокрема, під час опрацювання концепція законопроекту не змінилася. Було приведено у відповідність назву органу Державної прикордонної служби. А тому, шановні колеги, я прошу вашій увазі запропоновану нами таблицю для підтвердження на голосування.

Шановні колеги, лише одна правка не була врахована. Правка номер 3, Цимбалюк Михайло Михайлович. Після цього переходимо до голосування. Михайло Цимбалюк, фракція "Батьківщина". Шановний доповідачу, шановні колеги. Фракція "Батьківщина" в першому читанні не голосувала, а утрималась, за цей законопроект. І позиція наша Андрія Кожем'якіна, що все-таки настав час підготувати в новій редакції Закон "Про оперативно-розшукову діяльність". На нашу думку, на сьогоднішній день, Державна прикордонна служба має достатньо можливостей щодо проведення оперативно-розшукових заходів і цей додатковий закон непотрібний. Ми утримуємося від голосування. Дякую. Дякую. Ще з мотивів. Нікіфоренко Володимир Степанович, перший заступник голови Державної прикордонної служби. І голосуємо. 16:54:18 НІКІФОРЕНКО В.О. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! З метою своєчасного виявлення викликів та загроз національній безпеці на державному кордоні та ефективної їм протидії постала необхідність заповнення прогалин у цьому законі. Станом на сьогодні оперативно-розшукову діяльність здійснюють лише оперативні підрозділи, адміністрації служби та її територіальні органи. Потрібно уповноважити на здійснення пошуку і фіксації фактичних даних про протиправні дії окремих осіб та груп на кордоні органи охорони державного кордону. Зазначені прогалини суттєво погіршують спроможності служби адекватно реагувати на криміногенну обстановку у прикордонні, викривати її латентні механізми. Прошу підтримати законопроект 2161. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Забродський - з мотивів. І переходимо до голосування. Шановні колеги, прошу підтримати закон. І наша фракція однозначно буде його підтримувати. В двох словах, закон розв'язує руки Державній прикордонній службі для того, щоб, дійсно, забезпечити свою діяльність. А саме головне боротися з тими, хто несумлінно виконує свій службовий обов'язок. Дякую, пане Голово. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Ставлю на голосування проект закону,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 Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За – 318 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Покажіть по фракціям, будь ласка. "Слуга народу" – 237, "Опозиційна платформа - За життя" – 2, "Європейська солідарність" – 23, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 20, "Голос" – 18, позафракційні – 18. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу) (реєстраційний номер 0953). Слово для доповіді надається голові підкомітету Комітету з питань гуманітарної інформаційної політики Сушку Павлу Миколайовичу. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! На сьогоднішній день реальним кроком, що наближає Україну до Європейського Союзу, є адаптація вітчизняного законодавства до вимог ЄС у рамках реалізації євроінтеграційного вектору розвитку України. Одним з таких кроків є прийняття законопроекту номер 0953 (щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу), який стимулюватиме чесну конкуренцію та опосередковано сприятиме підвищенню ефективності національної системи захисту прав споживачів. Запропонована авторами проекту мета відповідає загальному спрямуванню сучасної державної політики у цій сфері та потребам рекламного ринку. Тривала і фахова робота над доопрацюванням проекту заслуговує на його схвалення. До цього доклали зусилля як парламентарі, так і представники рекламної та медіа-індустрії. Хочу наголосити, що ухвалення зазначених норм стимулюватиме розвиток чесної конкуренції, посилення захисту економічних інтересів споживачів, які зможуть отримувати повну та об'єктивну інформацію про товари та послуги. Попередній розгляд законопроекту нашим комітетом відбувся на засіданні 16 жовтня 2019 року. Подані пропозиції і поправки, побажання громадськості та напрацювання робочої групи профільного комітету минулого скликання та до другого читання були одностайно підтримані присутніми на засіданні членами нашого комітету. Підготовлений комітетом до другого читання законопроект завізований Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України без зауважень та рекомендований до його прийняття парламентом у другому читанні та в цілому як закон. Відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" комітет рекомендує Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу (реєстраційний номер 0953) від 29 серпня 2019 року прийняти в другому читанні та в цілому. Прошу підтримати. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду правок, їх теж тут небагато, прохання не розходитись. Вірніше, вони всі враховані. Колеги, прошу підготуватись до голосування.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 порівняльної реклами із правом Європейського Союзу (реєстраційний номер 0953). Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За – 326 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, переходимо до наступного питання… По фракціях покажіть. "Слуга народу" – 231, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 22, "Батьківщина" – 17, "За майбутнє – 20", "Голос" – 16, позафракційні - 20. Рішення прийнято,

Пропоную його розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За – 291 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається заступнику голови Комітету з питань економічного розвитку Підласій Роксолані Андріївні. І, колеги, можливо, ми після цього перейдемо до голосування, немає що обговорювати. Ми будемо обговорювати, коли будуть парламентські слухання, я думаю, там буде коректніше. Роксолана Андріївна. Шановні колеги, ви добре знаєте, що в Європейському Союзі галузі, які базуються на використанні об'єктів інтелектуальної власності, забезпечують зайнятість понад чверть усього працездатного населення, формують близько близько 38 відсотків ВВП та близько 90 відсотків експорту усієї продукції. Я багато разів казала з цієї трибуни, що зростання української економіки неможливе без модернізації виробництва та продукування внутрішніх інновацій всередині країни. Саме тому ми підтримали законопроекти щодо інтелектуальної власності, такі як захист географічних назв та захист компонування напівпровідникових виробів. Саме тому ми в комітеті сьогодні розглядаємо законопроекти щодо створення національного органу інтелектуальної власності на базі "Укрпатенту" та ініціюємо реформу патентного законодавства. Але залишається низка дуже дискусійних питань, наприклад, яким чином ми будемо застосовувати принцип вичерпання прав на використання торговельної марки в Україні. Більшість розвинених економік світу дали відповідь на це питання. Нам також треба знайти відповідь на питання, чому в нашому законодавстві відсутнє так зване "положення Болар", відповідно до якого компаніям дозволено надавати заявку на державну реєстрацію генеричного лікарського засобу до закінчення строку дії патенту на лікарський засіб до проведення дослідження та багато інших. Саме тому Комітет економічно розвитку ініціює парламентські слухання на тему "Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні" та хоче залучити до національної дискусії експертів, науковців, бізнес та представників уряду. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Степан Іванович Кубів – з мотивів. І переходимо до голосування, якщо ви не заперечуєте. Шановний пане Голово, шановні колеги, нам всім відомо, що сфера захисту прав інтелектуальної власності в Україні в період глобальних процесів є дуже важливою, а, з другої сторони, вона є і дуже проблемною. Саме цю потребу Україна триває… і була виключена із торгівельних преференцій Сполучених Штатів Америки. Нам вдалося повернутися певного етапу реформ, де багато я завдячую особам, які є зараз народними депутатами. Зараз у Верховній Раді є зареєстрований законопроект 2255. Цей законопроект може стати початком комплексної реформи галузі. І тоді політична партія "Європейська солідарність" буде підтримувати проведення 16 грудня слухань, і це буде старт великої системи охорони інтелектуальної власності, яка була підтримана Роном Марчантом, керівником найцікавішого у Великій Британії інтелектуального центру. Прошу підтримати. Дякую.

проведення парламентських слухань на тему: "Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні" 16 грудня 2019 року (реєстраційний номер 2416). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

354 Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Шановні колеги, у мене є питання. Наступним в порядку розгляду стоїть законопроект 2164. Звернувся комітет з проханням не розглядати його сьогодні. Чи потрібно нам голосувати, чи можемо просто піти далі? Йдемо далі. Дякую. Наступний законопроект, який вам був запропонований, - це проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо забезпечення прав працівників на особисте та сімейне життя) (реєстраційний номер 1148). Пропоную його розглянути за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За – 263 Рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Шпенову Дмитру Юрійовичу. Доброго дня, шановні депутати. Цей проект поданий для покращання та приведення до міжнародного рівня професійних стосунків працівників та роботодавців. Проект вносить зміни до Кодексу законів про працю України та доповнює відомості, які заборонено вимагати роботодавцю при працевлаштуванні. Така необхідність пов'язана з частими ситуаціями, коли роботодавець досліджує не лише професійні знання працівника, але й цікавиться його особистим життям, і вже на основі цього приймає рішення щодо найму особи на роботу. Наприклад, людина прийшла влаштовуватися на роботу, а в неї питають, коли вона планує зареєструвати шлюб та народити дитину, про стан її здоров'я, про те, яку релігію сповідує. Всі ці питання не мають жодного значення для нормальних, професійних, трудових відносин. Як дискримінація жінок чи психологічне насильство над людиною за її погляді сприяють розбудові сучасної демократичної держави? усьому цивілізованому світі дає норма, яка забороняє втручатись в особисте життя працівника. Наприклад, Європейський суд давно став на захист вагітних жінок та встановив: якщо жінка зазначає несприятливе ставлення через свою вагітність, це є дискримінація за ознакою статі. Колеги, проект сприятиме подоланню дискримінації, проявів булінгу та харасменту. Головне науково-експертне управління рекомендувало прийняти даний законопроект за основу. Комітет не бажає прийняти проект за основу, бо він не охоплює всі існуючі прояви мобінгу та харасменту. Шановні колеги, цей законопроект вже їх вирішує на етапі працевлаштування. Звертаю вашу увагу, що допитувати про політичні погляди людини заборонено законом, а про релігійні – ні, про особисте життя – ні. Якщо ви знаєте і про інші прояви дискримінації, то не зволікайте своїм правом подати законопроект, який вирішить іншу частину цих проблем. Тому наразі прошу підтримати і прийняти законопроект 1148 у першому читанні. Дякую за увагу. Дякую, Дмитро Юрійович. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьяковій Галині Миколаївні. Шановний головуючий, шановні народні депутати, шановний український народ! На своєму засіданні 16 жовтня Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув даний законопроект. Основним недоліком в ході засідання комітету було визначено представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і зазначено, що окремі положення законопроекту не відповідають вимогам Закону України "Про захист персональних даних", а окремі формулювання є некоректними і суперечливими. Внесення таких змін, що не відповідають принципу правової визначеності, створює загрозу порушення права на приватне життя та захист персональних даних, їх незаконну обробку. Також під час засідання було висловлене зауваження, що законопроект має певні термінологічні та логічні неузгодженості. Комітет звертає увагу на те, що трудове законодавство України має розвиватися у напрямку досягнення належного рівня балансу між неухильним дотриманням прав працівника, в тому числі на таємницю особистого життя з одного боку, та створенням широкого спектру можливостей для підбору роботодавцями найкращих професійних кадрів з іншого боку. Враховуючи зазначене, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України вказаний законопроект повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Шановні колеги, будь ласка, трошки тихіше в залі. Ну, дуже шумно! Колеги… Дмитро Юрійович, ваш законопроект розглядається, а ви так спілкуєтесь жваво! Дякую. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, чи потребує обговорення у зв'язку з тим, що є… Тоді прошу записатись: два – за, два – проти - по фракціям.

Шановний головуючий, шановна президія, колеги! Насправді законопроект 1148 автор передбачає щодо внесення змін в закони про працю щодо захисту прав самого працівника на особисте та сімейне життя. Ми на засіданні комітету робили спробу знайти можливість все-таки підтримати тих громадян, які наймаються на роботу, і захистити їхні права. Але, в результаті розгляду в комітеті, ми дійшли висновку, що закон видається насамперед ніби цілком нереалістичним нереалістичним і впровадження його має певні сумніви. Фактично проект пропонує "голі" гарантії особі, яка наймається на роботу, і не передбачає практично механізму захисту. А якщо роботодавець вимагає ті дані, а особа відмовляє, що дальше? Тобто ми вважаємо, що законопроект і ті основи, які закладені в Резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи за номером 1165, є суттєвими, але потрібно цю ініціативу доопрацювати, щоб майбутній законопроект не втратив основне те, що захищає права тих, хто наймається на роботу, але був реальним і передбачав механізм притягнення до відповідальності тих роботодавців, які не виконують або порушують основоположні права людини. Фракція "Батьківщина" підтримує позицію комітету щодо повернення законопроекту на доопрацювання. Дякую. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні колеги! Відзначаючи те, що це важливий законопроект, який стосується захисту громадян України від втручання в їхнє особисте життя і сімейне життя, я хотів би зазначити наступне. От знову ми вносимо зміни до Кодексу законів про працю України. Це законопроект, закон, який було прийнято ще за радянських часів, і чомусь до тепер ми не маємо внесеного, цілісного документу Трудового кодексу України. Крім того, хотілося б зазначити наступне, що цей законопроект потребує суттєвого доопрацювання до другого читання, тому що не всі обставини, які стосуються особистих немайнових, майнових відносин між подружжям, батьками, дітьми, регулюються Кодексом законів про працю України, вони регулюються перш за все це Цивільним кодексом. І тому необхідно, коли ви виписуєте законопроекти, це знову ж таки я звертаюся до авторів, ви іноді радьтеся з тими людьми, які розуміються в цих питаннях, з тим, щоб, якщо вже вносити, то цілісний закон, який би одночасно враховував все законодавче поле і особливості побудови кодексів, Цивільного кодексу, Кодексу законів про працю України. Наша фракція "Опозиційної платформи – За життя" буде голосувати в першому читанні. Тому що ми за захист прав наших громадян, особливо працюючих громадян, ми проти того, щоб втручалися в їхнє життя, в те, щоб порушували Закон України про персональні дані. І саме тому ми проголосуємо "за" і просимо підтримати. І у нас є зауваження на друге читання. Звертайтеся, автори, автори цього законопроекту, ми вам розкажемо, що треба зробити і як виписати, щоб це був нормальний закон, і вам не було соромно за нього. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шахов Сергій Володимирович, хвилина з мотивів. Після цього переходимо до голосування. Прошу підготуватись до голосування. Сергій Шахов, Луганщина. Шановні колеги, безумовно, ми повинні захищати сьогодні людей, які привели нас до цієї зали. Хочу повідомити що не тільки сьогодні треба голосувати за цей закон і підтримувати, треба ще звернути увагу на те, що в Луганській області в шахті "Гірській" сьогодні залишилося 45 шахтарів, які не отримали заробітну плату. Вийшли на вулиці матері з дітьми, які сьогодні не можуть годувати своїх дітей. Хто буде відповідати за те, що сьогодні не виконується кримінальне провадження, яке зареєстрував Сергій Вельможний з міста Рубіжного, це його округ, і Гірське? І хто зверне увагу на те, хто буде покараний за те, що сьогодні шахтарі в розмірі 70 тисяч сімей не отримають ті копійки, які заслуговують, тисячу метрів працюють в землі? Ми вже проголосували зміни до Бюджетного кодексу, ми проголосували, що видача заробітної плати. Де той мільярд гривень, який повинні отримати прості прості люди, простой рабочий? Дякую. Сергій Шахов, Луганщина. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про повернення суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання проекту Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо забезпечення прав працівників на особисте та сімейне життя). Прошу підготуватись до голосування.

Готові голосувати? Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати. Ні, я тільки що все сказав. Ви можете підняти стенограму. За повернення суб'єкту права законодавчої ініціативи. Так як і написано, як і пропонує комітет. Прошу підтримати та проголосувати.

За – 317 Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Шановні колеги, вам запропонований проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики (реєстраційний номер 2042). Пропоную розглянути його за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За – 254 Рішення прийнято. Шановні колеги, слово для доповіді надається заступнику голови Комітету з питань цифрової трансформації Федієнку Олександру Павловичу. Доброго дня, шановні колеги, шановні головуючі! Олександр Федієнко, політична партія "Слуга народу", Комітет з питань цифрової трансформації. Колеги, перед нами стоїть амбітне завдання розбудови цифрової України. Ми повинні спростити і прискорити взаємодію громадян з державою. Процеси надання послуг повинні бути цифровізовані та автоматизовані. Але для розбудови цифрової країни потрібно мати розвинуту цифрову інфраструктуру. Однією з перепон для реалізації таких планів є недостатнє покриття Інтернетом значних територій, а особливо в сільській місцевості. Тому для значної частини населення якісний Інтернет, а відповідно і отримання цифрових послуг, залишається недоступною. Проте розбудова цифрової інфраструктури неможлива без доступу провайдерів до об'єктів інфраструктури. Практика застосування Закону України про доступ, що почав діяти в червні 2017 року, виявила численні прогалини у цьому законі. Власники об'єктів інфраструктури різних форм власності використовують прогалини у Законі про доступ та перешкоджають розвитку цифрової інфраструктури, тим самим гальмуючи цифровізацію. Без внесення відповідних змін в законодавство цифровізація країни неможлива. Проектом закону пропонується усунути неправильне застосування, довільне трактування і різночитання на практиці окремих положень Закону про доступ у взаємовідносинах між власниками власниками та операторами, провайдерами. Встановити, що елемент інфраструктури державного та комунального майна, який використовується для розміщення технічних засобів телекомунікацій не відноситься до об'єктів оренди державного та комунального майна власності, що забезпечуватиме стягнення подвійної плати за доступ. Врегулювати відносини у разі зміни власника інфраструктури, встановлює відповідальність власника інфраструктури за ненадання доступу до інфраструктури. Встановлені граничні розміри плати за доступ, які включають всі податки і збори, передбачені законодавством. Прийняття законопроекту дозволить унормувати проблемні питання, що не були охоплені раніше прийнятим Законом України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж", що буде у подальшому сприяти розвитку телекомунікаційних мереж. Ті положення законопроекту, які викликали зауваження, будуть доопрацьовані до другого читання. Комітет з питань цифрової трансформації на своєму засіданні 17 жовтня 2019 року ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, (реєстраційний номер 2042), внесений 03.09.2019 року народними депутатами України Олександром Федієнком та Михайлом Крячком.

Шановні колеги, є необхідність обговорювати? Немає. Шановні колеги, дякую. Тоді, з вашого дозволу, якщо необхідності обговорювати немає, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики (реєстраційний номер 2042). Я попрошу всіх підготуватися до голосування. Шановні народні депутати, ви готові голосувати? Ще раз підкреслюю, цей закон ставиться у нас в першому читанні за основу. Шановні колеги! Прошу підтримати та голосувати.

Шановні колеги, ставиться на розгляд наступний проект Закону. Проект Закону про зменшення кількості пластикових пакетів в цивільному обігу (реєстраційний номер 2051) та альтернативний (2051 зі значком 1). Є пропозиція підтримати розгляд даного законопроекту за скороченою процедурою. Немає заперечень? Тоді прошу підготуватись до голосування. Шановні колеги, прошу підтримати та голосувати розгляд цього проекту за скороченою процедурою.

За – 256 Рішення прийнято. Ми переходимо до розгляду законопроекту за скороченою процедурою. Слово надається народному депутату України Шпенову Дмитру Юрійович. Будь ласка, Дмитро Юрійович. Шановні депутати, 24 жовтня 2018 року Європейський парламент остаточно заборонив цивільний обіг окремих видів продукції з пластику, усвідомлюючи загрози глобальної екологічної катастрофи. Щоб зберегти природу і поліпшити екологічний стан, уряди більше 33 країн вже ввели повну заборону на використання пластикових пакетів, ще близько 50 країн ввели часткову заборону або продаж на пакети. Даним законопроектом запропоновано перший крок до зменшення кількості пластикових пакетів в Україні. Разом з тим, депутатами від партії "Слуга народу", був поданий альтернативний законопроект, розроблений на базовому законопроекті, який початково був напрацьований спільними зусиллями 60 народними депутатами минулого скликання, громадською організацією "Рейсінг", Фонду ефективної законотворчості та British Consulting. За що я вдячний цим депутатам, бо завдяки вам сьогодні ця ідея та проект має бути прийнятий у першому читанні, незважаючи на кількість зауважень ГНЕУ. Тому я знімаю свій законопроект на користь 2051-1 та прошу докласти спільних спільних зусиль до його прийняття до другого читання. Адже саме так має працювати парламент задля реального вирішення проблем в країні. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народному депутату Ігорю Сергійовичу Кривошеєву. Будь ласка, Ігорю Сергійовичу. Шановна президія, шановні колеги, ми мусимо визнати, що Україна зараз потопає у смітті, ресурси полігонів практично вичерпані, а ми досі не навчилися ні сортувати сміття, ні переробляти сміття, і більша частина цього сміття – це поліетиленові пакети. В середньому людина користується пакетом 20 хвилин, після чого цей пакет розкладається до 500 років. Звісно, нам пропонують придбати дуже часто так званий біорозкладний пакет, але це – обман. Ці пакети на 90 відсотків, навіть на 99 відсотків, складаються з поліетилену і і вся суть процесу зводиться до розкладання пластику на мікропластик, відповідно нічого спільного з екологічністю цей процес не має. Це навіть шкідливо для екології. Щороку кожний українець використовує близько 500 поліетиленових пакетів, в той час як у ЄС цей показник наближається в середньому до 90, а до 2025 року вони планують зменшити цей показник удвічі. Ми бачимо, що люди в Україні готові до якісних змін: молодь ходить в супермаркети з екоторбами, дедалі більше винахідників пропонують технології виробництва справді екологічних одноразових пакетів і посуду. Комітет екологічної політики та природокористування пропонує підтримати ці ініціативи на законодавчому рівні. Прийняття цього закону сприятиме модернізації виробничих та технологічних процесів та стимулюватиме виробництво біопластику, а це в свою чергу сприятиме покращенню стану екологічної безпеки та зменшення частки відходів на території всієї країни. Закликаю бути свідомими та підтримати цей проект закону. Дякую, Ігорю Сергійовичу. Запрошую до співдоповіді голову підкомітету Комітету з питань екологічної політики та природокористування Кирилла Олександровича Нестеренка. Будь ласка, Кирилл Олександрович. Шановний головуючий, шановні колеги! Нестеренко Кирилл, 26-й округ, місто Дніпро. Можна навіть не нагадувати, яку сьогодні загрозу довкіллю несе безконтрольне використання поліетиленових пакетів. До нашого комітету безперервно надходять звернення від органів місцевого самоврядування, громадськості щодо термінового вирішення цього питання на законодавчому рівні. Представлені сьогодні законопроекти про зменшення кількості пластикових пакетів в цивільному обігу та альтернативні про обмеження обігу пластикових пакетів на території України спрямовані на скорочення обсягу поліетиленових пакетів та обмеження їх обігу. Для досягнення цієї мети пропонується з 1 січня 22-го року заборонити реалізацію або розповсюдження надлегких та легких пластикових пакетів. Слід зазначити, що переважна більшість положень, представлених в законопроекті, змістовно співпадають і належать до однієї сфери правового регулювання. Але проект 2051-1 є більш деталізований. Так, у ньому пропонується запровадити механізми стимулювання розвитку виробництва біорозкладних пластикових пакетів, а також ввести відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері розповсюдження пластикових пакетів. Тепер щодо висновків. Головне науково-експертне управління не підтримує обидва законопроекти і пропонує повернути їх на доопрацювання з урахуванням висловлених ним зауважень і пропозицій. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом у своєму висновку зазначає, що проекти не суперечать зобов'язанням України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, проти звертає увагу, що спосіб досягнення мети не відповідає підходам, закріплених у відповідних актах прав Європейського Союзу. У зв'язку з викладеним Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу альтернативний проект 2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте 10 секунд завершити. НЕСТЕРЕНКО К.О. …України, поданий нашими колегами. Дякую за увагу. Прошу підтримати рішення комітету, давайте зробимо наші вулиці чистішими. Дякую. Дякуємо. Шановні колеги, чи є необхідність обговорювати? Є. Тоді прошу записатися: два – за, два – проти.

Будь ласка, слово надається народному депутату Качурі Олександру Анатолійовичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Шановні колеги, ну про що ми тут зараз говоримо?! Давайте зробимо для майбутнього покоління хоч щось хороше за це парламентське скликання, яке уже відпрацювало декілька місяців. розглядалося це питання, але йому не вистачило політичної волі, так що голосуємо тільки зеленою кнопкою, думаємо про майбутнє, про те, в яких річках будуть купатися наші діти, в яких будуть гратися пісочниках наші онуки, і саме цим керуємося тільки питанням при прийнятті цього принципового рішення. Дякую. Слово надається народному депутату Німченку Василю Івановичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Передайте слово народному депутату Папієву. тому, що вони вирішують соціально важливе питання з екологією яка сьогодні в Україні. Особливо це відходи упаковки, яких стосуються поліетиленові пакети. Кожен з нас, коли йшов на відпочинок з дітьми до лісу, або десь проїжджаючи полями, бачив, що взагалі сама засмічена країна Європи сьогодні – Україна. Особливо цими пакетами, які літають, як тільки дмухне якийсь вітер. Саме тому наша фракція буде голосувати за цей законопроект, хоча хотілося б, щоб все ж таки він був частиною цілісного законопроекту про відходи упаковки. Але наскільки я розумію по "Слузі народу", у вас дуже багато там течій лобістів, так, ви ніяк не можете визначитися, якому варіанту і на яких умовах закону про відходи упаковки віддати перевагу, – тому давайте хоч вирішимо частково це питання про заборону поліетиленових пакетів. Це позитивно позначиться на екології України. Наша фракція буде голосувати "за" і просимо підтримати. І давайте все ж таки напрацюємо цілісний комплексний закон. Дякую. Дякую. Надається слово народному депутату Цимбалюку Михайлу Михайловичу, фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". 17:33:49 ЦИМБАЛЮК М.М. Прошу слово передати колезі по фракції Анжеліці Лабунській. Анжеліка Лабунська, фракція "Батьківщина". Я хочу сказати, що значна частина положень цих законопроектів за змістом збігається між собою. Визначення змісту термінів: пластик, пластиковий пакет, об'єкт роздрібної торгівлі, заборона на розповсюдження, реалізація в об'єктах роздрібної торгівлі надлегких та легких пластикових пакетів, вимоги до біорозкладних пакетів тощо. Але я хочу зазначити, що частина третя статті 5 проекту, в якій передбачається повноваження відповідного контролюючого органу одночасно з накладанням штрафу, ухвалювати рішення про конфіскацію пластикових пакетів, що не відповідає вимогам законодавства, не відповідає Конституції України. Оскільки відповідно до Конституції України конфіскація майна може бути здійснена виключно за рішенням суду у випадках обсягів та у порядку, встановленому законом. Прийняття окремого Закону про обмеження обігу пластикових пакетів не відповідає принципу системності законодавства, який зокрема виключає множинність законів з одних і тих же питань. Оскільки правове регулювання використання визначених у проекті пластикових пакетів не має принципових відмінностей. І я хочу сказати, що поза межами регулювання проекту залишається і низка інших важливих питань, що мають бути вирішені для забезпечення комплектності у регулюванні відповідних суспільних відносин. Йдеться про відсутність у проектах зокрема положень, якими забороняється обмеження виробництва відповідних пакетів та їх ввезення. Але законопроект 2051-1 є більш деталізованим. Тому фракція "Батьківщина" буде голосувати в першому читанні і працювати.

Дякую. Шановні колеги, є пропозиція зайняти свої місця. Ми переходимо до голосування. Шановні колеги, відповідно до пропозиції, до висновку комітету я ставлю на голосування для прийняття за основу… А, я перепрошую. Я ще надаю 1 хвилину заступнику міністра енергетики та захисту довкілля Рябчину Олексію Михайловичу. Але прошу займати свої місця. 17:36:46 РЯБЧИН О.М. Доброго дня, шановні народні депутати! Олексій Рябчин, Мінекоенерго. Від команди Мінекоенерго, від міністра Оржеля. Беззастережно підтримуємо законопроекти, які пов'язані із забороненням пакетиків. Водночас хочемо звернути, що обидва законопроекти мають певні неврегульованості, відсутність чіткого організаційно-правового механізму для забезпечення виконання проекту та можливе застосування юридичної відповідальності при порушенні його умов. Однак, ми вважаємо, що до другого читання це можна врахувати. Хочу звернутися до громадян України. Не чекайте, поки Верховна Рада прийме законопроекти чи міністерство введе регуляцію. Користуйтесь багаторазовими сумками, користуйтесь багаторазовими пакетами і самі ставайте екосвідомими, не чекаючи рішення від влади. Дуже дякую. Дякую. Шановні колеги, я попрошу зайняти свої місця, ми переходимо до голосування. Відповідно до висновку комітету ставиться на голосування для прийняття за основу проект Закону про зменшення кількості пластикових пакетів у цивільному обігу (№ 2051-1). Ініціатор – народний депутат України Кривошеєв Ігор Сергійович. Шановні колеги, ви готові до голосування? Тоді прошу голосувати та підтримати. За – 365 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми сьогодні продовжили працювати в турборежимі, і так сталося, що ми вичерпали порядок денний. Але, шановні колеги, з вашого дозволу, я зроблю декілька оголошень щодо створення міжфракційних об'єднань. створено міжфракційне депутатське об'єднання "Третій вік". Співголовами цього об'єднання обрано народних депутатів Гришину Юлію Миколаївну, Третьякову Галину Миколаївну та Жупанина Андрія Вікторовича. Створено міжфракційне депутатське об'єднання "За спорт і здоровий спосіб життя". Координаторами об'єднання обрано Беленюка Жана Венсановича, Мазурашу Георгія Георгійовича та Саладуху Ольгу Валеріївну. Створено міжфракційне депутатське об'єднання "За техногенну та екологічну безпеку в паливно-енергетичному комплексі, в залізничному і трубопровідному транспорті України". Керівником цього об'єднання обрано Шахова Сергія Володимировича. Створено міжфракційне депутатське об'єднання "Міжпарламентський діалог в ім'я миру Україна-Росія-Німеччина-Франція". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Медведчука Віктора Володимировича. І останнє. Створено міжфракційне депутатське об'єднання "Пласт". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Лозинського Романа Михайловича. Шановні колеги, на цьому я завершую пленарне засідання. Прошу не забувати забирати картки з карткоприймача. Дякую. Завтра ми продовжимо о 10 годині. Реєстрація. Дякую.